Prelazimo na sljedeću 8. Prijedlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za program pomoći EU na području nuklearne sigurnosti u Hrvatskoj za 2005. godinu, Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Sukladno članku 159. poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave članak 164. poslovnika. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Odbor za financije i državni proračun. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Državna tajnica Martina Dalić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Poštovane gospođe i gospodo zastupnici. Cilj je zakona potvrditi narečeni Sporazum o financiranju kojim će se u suštini financirati uz pomoć sredstava Europske komisije dva projekta, granična kontrola nuklearnih i ostalih radioaktivnih materijala ukupne vrijednosti 255 tisuća eura, od čega 64 eura su financiranje iz hrvatskog proračuna, a 191 tisuću Europska komisija. Cilj je ovoga projekta poveća sposobnost hrvatskih službenika na granici za otkrivanje krijumčarenih radioaktivnih materijala. drugi projekt koji će se financirati iz iznosa koji pokriva ovaj Sporazum o financiranju je instalacija sustava RODOS u Republici Hrvatskoj. Sustav RODOS je u suštini sustav razmjene informacija između država kako bi se omogućila učinkovita reakcija u slučaju nuklearne opasnosti. Ukupna vrijednost projekta je 600 tisuća eura, od čega Europske komisija 450 tisuća, a hrvatski proračun 150 tisuća eura. Sredstva sufinanciranja osigurana su u proračunu te stoga predlažem da se ovaj Sporazum potvrdi. Hvala lijepo.

Klub Hrvatske narodne stranke će podržati ovaj Sporazum, podržat će ova dva projekta i podržat će dakako cjelokupni program. Ali bi mi iz kluba HNS-a željeli, obzirom da vidim da je relativno mali broj prijavljenih i klubova i pojedinaca pa će sveukupna rasprava vjerojatno ne trajati duže od 20-ak minuta, što smatramo da nije dobro, a da ova točka svakako zaslužuje puno više pažnje. uniji se zadnjih nekoliko godina jako puno pažnje posvećuje upravo ovom pitanju, dakle problemu nuklearne sigurnosti, odnosno problemu gospodarenja radioaktivnim otpadom. To će od sutra biti i naš problem. problem. A naša ovisnost sa desetljećima o nuklearnoj energiji će biti sve veća, veća i veća. To je bez daljnjega tako. ono na što mi želimo upozoriti je da i ovaj Sabor i naša radna tijela, a i Državni zavod za nuklearnu sigurnost i Državni zavod za zaštitu od zračenja moraju sve bliže i bliže i sve češće surađivati i sa strukom i sa znanstvenicima. To mora biti jedna umrežena cjelina, jer su opasnosti pa čak i da potpišemo neke međunarodne sporazume opasnosti da u biti zalutamo relativno velike. Ja ću biti i konkretan. veliki dio projekata koji se u ovom trenutku, znanstvenih projekata koji se u ovom trenutku rade u Francuskoj, Velikoj Britaniji, Skandinavskim zemljama, a financira ih Europske unija a tiču se prije svega gospodarenja radioaktivnim otpadom biti će gotovi, barem je tako zamišljeno do kraja 2009. godine. Nakon analize rezultata slijedit će jedna kompletno nova strategija Europske unije u ovom području. Slijedit će dakako onda i nove obveze zemalja članica, pa i nove obveze Hrvatske. Ja ću reći da sam bio pomalo iznenađen na način na koji su mediji prije 7, 8 dana prenijeli informaciju da je Francuska ubacila u jedan europski dokument i nuklearnu energiju kao obnovljivu energiju. To je bilo dosta šokantno, ali nikakvo obrazloženje nije dati, nikakvo obrazloženje. A ja ću vam reći o čemu se radi i što nas čeka ako jasno ne znamo, ako ne budemo znali prepoznati na vrijeme u kom pravcu Francuska gura jasno te dokumente. Naime Francuska je nuklearna sila, pa i velesila. Francuska ima sve tehnologije da reciklira nuklearni otpad i da ga reutilizira. Prema tome ja ću vam reći da Francuska već danas reciklira 95% nuklearnog otpada i ponovo ga koristi za proizvodnju struje. Ona ima danas nekoliko desetaka puta manju količinu otpada zahvaljujući tim novim tehnologija. I dakako ako to uđe i kao europske strategija i kao europska obveza i sutra naša obveza onda znamo koliko ćemo biti i financijski i tehnološki ovisni o tim velikim zemljama koje će jedino moći to raditi. Ja ću dalje ovaj uvaženi Dom obavijestiti da se ide prema vrlo strogim standardima deponiranja i čuvanja radioaktivnog otpada. Onaj otpad koji ima kratko vrijeme poluraspada će se vjerojatno morati po vrlo strogim kriterijima deponirati u betonskim skladištima, ta skladišta mogu biti i nadzemna. Već Francuska danas ima takvih skladišta za otprilike 15 do 20 godina unaprijed prostorno osiguranih po vrlo strogim standardima koje predlaže dakako Europskoj uniji da se primijene i u svim drugim zemljama članicama. Posebno područje je dakle nuklearni otpad iz elektrana. Ponavljam, 90% toga se može reciklirati u tehnološki osposobljenim sustavima. Ali što dalje sa onim dijelom koji stvarno predstavlja otpad? E tu su još stroži standardi koji se predlažu. Predlaže se naime da u sljedećih nekoliko godina primijeni jedna tehnologija podzemnog deponiranja takvog otpada. Podzemno u područjima geološki vrlo stabilnog tla. Navedeni su primjeri određenog tla, odnosno terena u Australiji i u Sahari. No Australija neće ni slučajno prihvatiti jasno cjelokupan svjetski otpad, već ćemo morat se potruditi da sami u Europi nađemo takva područja. Francuska je to locirala u jednoj zoni sjeverno od Pariza. Tu su napravljeni pokusni tuneli. U stijene se ulazi, rade se prostori za deponiranje takvog otpada. Taj otpad sam je obavijen sa ilovačom, iz ilovače je posebnom metodom izvučena sva voda. Čak Francuzi ne mogu to raditi nego u Britaniji se taj dio postupka radi kako bi se omogućila dobra izolacija, koji izlazi iz elektrana kao onaj definitivni otpad ima poluvrijeme raspada od nekoliko tisuća pa nekoliko stotina tisuća godina pa i milijun godina. I stoga znamo koliko će vremena taj radioaktivni materijal biti pod zemljom i koliko će godina ugrožavati buduće naraštaje. I stoga, naime možda još jedan detalj. Razgovarali smo i danas smo spominjali NATO i jučer smo to činili. NATO službeno

je pitanje do kada možemo tako ići. To je oficijelna politika NATO-a. Mi zato iz kluba HNS-a poručujemo dakle vrlo opreznu politiku u ovom području. Predlažemo da se određeni kadrovi i iz ovih zavoda državnih, ali jasno i iz znanstvenih institucija upute da se stručno usavršavaju u ovim institucijama gdje se rade ova istraživanja. Predlažemo da se financiraju selektivni određeni znanstveni projekti da bi mogli pratiti tu tehnologiju i ono što nas sutra čeka. Predlažemo da budemo vrlo oprezni glede investicija da ne bi za dvije godine morali ići sa novim investicijama, po novim standardima koji će sigurno doći iza 2009. godine, a velim ono što nas definitivno čeka čini mi se u ovom području je velika tehnološka ovisnost o Francuskoj, Njemačkoj, Velikoj Britaniji i drugim nuklearnim silama. Hvala lijepo. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. U ime kluba HDZ-a, uvaženi zastupnik Krešimir Ćosić. Poštovani gospodine potpredsjedniče, evo nekoliko riječi o prijedlogu ovog zakona. Rekao bih vrlo jednostavno, ovdje ništa nije sporno, sve je vrlo jednostavno i jasno kada je u pitanju prijedlog zakona. Praktički preuzimamo jedan visokotehnološki proizvod, jedan proizvod koji je rezultat znanja niza europskih institucija koji omogućuje podizanje razine nuklearne sigurnosti u Europi u cjelini i zbog toga svakako vjerujem da će ovaj prijedlog zakona imati punu potporu svih saborskih zastupnika nazočnih u petak na glasovanju. No, međutim vratimo se jedan korak natrag na one rasprave koje smo imali malo prije, koje pokazuju neke važne karakteristika svojstva sposobnosti Hrvatske kao društva, a to je odnos između tehnologije zakona i jezika i mislim da je to jedna vrlo ozbiljna tema koja zaslužuje i šire rasprave izvan ovih okvira. Vidimo da tehnologije idu naprijed, zakoni se prilagođavaju, kaskaju, a ja bih rekao jezik sve to vrlo teško prati i to zaslužuje posebnu pažnju jer taj međusobni odnos na neki način i određuje sposobnost našeg gospodarskog rasta, brzinu usvajanja visokih tehnologija, neću reći uključivanja jer očito ovaj projekt je i primjer gdje samo razvijene države isključivo drže za sebe znanstvene kapacitete koje produciraju proizvode i koje ih onda komercijaliziraju ja bih rekao u zajedničkom interesu i kroz sredstva europskih institucija, europskih fondova. No međutim da ne dužimo, ostanimo kratko na onome što je sastavni dio ovog zakona, financiranje, jačanje sustava nuklearne sigurnosti u Europskoj uniji jedan je od prioriteta politike i to je više nego očito. Sukladno tome posebna pažnja poklanja se jačanju sposobnosti svih država članica kada je u pitanju nuklearni ugroz, nuklearna sigurnost, ali istovremeno kroz ovaj projekt što se možda na prvi pogled ne vidi, jača se i znanstvena sposobnost europskih institucija, vodećih europskih istraživačkih centara kako bi na globalnoj razini kada je u pitanju ne samo nuklearna sigurnost nego i razvoj novih nuklearnih tehnologija posebno s obzirom na ograničenja s obzirom na ograničenja energetskog sektora gdje će ustvari nuklearna tehnologija u budućnosti dugoročno imati sve veći značaj. Projekt broj jedan, projekt "Rodos" korisnik ovog projekta je Državni zavod za nuklearnu sigurnost, radi se o sustavu donošenja odluka, odnosno odlučivanja u realnom vremenu u slučaju mogućih nuklearnih katastrofa i to je projekt koji na neki način osigurava jedan integrirani sustav potpore pri donošenju odluka u cilju spašavanja stanovništva, infrastrukture i sveg ostaloga ako bi došlo do noga što predstavlja definitivno najvišu razinu ugroza civilnog stanovništva. Projekt obuhvaća prikupljanje i provjeru radioloških podataka, procjenu prognozu moguće radiološke situacije, simuliranje mogućih mjera zaštite vrednovanjem različitih učinaka i u tom smislu taj projekt je je vrlo kompleksan, on uključuje modele atmosfere, modele terena. Svaku pojedinu ja bih rekao instituciju ili nuklearnog postrojenja koje može biti izvor i u smislu kompleksnosti više je nego očito da je to bio jedan složeni zahtjevni projekt niza europskih znanstvenih institucija i kao takvog ga isto tako treba prepoznati. Zadovoljstvo je što će rezultate tog projekta u narednom razdoblju sukladno financiranju koje se predlaže kroz ovaj prijedlog zakona, moći koristiti i Državni zavod za nuklearnu sigurnost. Prema tome Državni zavod za nuklearnu sigurnost naći će se u poziciji da primijeni jedan takav visoko tehnološki sigurnosni proizvod i da ga prilagodi kao što se kaže kastumizira okruženju u kojem se nalazi Republika Hrvatska. Ne samo 3D modeli terena reljefa, nego vjerojatno i modeli distribucije stanovništva, identifikaciju svih onih najosjetljivijih dijelova sa demografskog aspekta, sa aspekta infrastrukturnog i znači vode, komunalije itd. I sigurno je da će se proizvod u rukama Državnog zavoda za nuklearnu sigurnost moći koristiti u budućim vježbama. Čitav niz različitih vježbi kako planira NATO tako i Europska unija kad su u pitanju mogući nuklearni incidenti. Prema tome, radi se o dobrom proizvodu, radi se o jednoj pomoći institucijama Republike Hrvatske koje su nadležne i odgovorne za taj oblik sigurnosti. U sustavu RODOS uobičajeno postoji nacionalni RODOS centar, centralno računalo. Ono će vjerojatno biti instalirano u Državnom zavodu za nuklearnu sigurnost i Državni zavod za nuklearnu sigurnost imat će jednu važnu obvezu kako bi kroz usvajanje tog proizvoda omogućio trening obuku svih onih koji će se koristiti tim proizvodom kako bi on zaista svakako nadamo se da se to neće dogoditi, isključivo kroz vježbe omogućio pripremu za moguće ugroze takvog karaktera. Prije svega radi se o Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, znači nadalje Državnog hidrometerološkom zavodu bez čijih podataka u realnom vremenu čitav taj sustav ne bi bio operabilan. Prema tome, ovaj važan doprinos sustavu sigurnosti Republike Hrvatske u cjelini, to je dio ja bih rekao i procesa integracije Republike Hrvatske u sigurnosne u sigurnosne sustave Europske unije i to je jedan od zahtjeva, jedan od standarda i kriterija i vjerujem da će Državni zavod za nuklearnu sigurnost sukladno svojim znanjima i sposobnostima u suradnji sa drugim institucijama Republike Hrvatske instituta "Ruđer Bošković", Fakulteta elektrotehnike i računarstva surađujući s ostalim tijelima državne uprave omogućiti da taj proizvod zaista bude u u punoj funkciji, ne samo u interesu sigurnosti hrvatskih građana, nego u interesu šire europske zajedničke sigurnosti. Drugi sustav koji se isporučuje u okviru ovog Prijedloga zakona odnosi se na mobilne, portalne monitore za detekciju nuklearnog i drugog radioaktivnog materijala, ja bih rekao isto tako jedan važan proizvod koji se stavlja na korištenje Državnom zavodu za zaštitu od zračenja. Svima je više nego jasno da je proliferacija nuklearnog materijala jedan od globalnih sigurnosnih ugroza kojem se poklanja posebna pažnja i u tom smislu jačanje sposobnosti graničnih službi, graničnih institucija kako bi se na vrijeme mogla detektirati i spriječiti proliferacija radioaktivnih materijala. Ti portabilni monitori bit će raspoređeni na različitim graničnim postajama. Ono što je za njih izuzetno bitno to je ta mobilnost jer radi se o skupim instalacijama i gotovo da je nemoguće osigurati sve granične prijelaze, njih skoro 2 stotine sa takvim instalacijama. Zbog toga mobilnost u suradnji, tu se vidi smisao i važnost sigurnosno-obavještajnog sustava koji u vezani, integrirani, zajednički, europski i NATO sigurnosni sustav može imati informacije o tome koja mjesta, koji granični prijelazi u kojem trenutku mogu biti rizični i u tom smislu s obzirom na pokretljivost takvih mobilnih portabilnih monitora oni omogućuju da se i sa relativno ograničenim brojem takvih instalacija u cjeline podiže granica sigurnosti na svim graničnim prijelazima. Svakako i jedno od posebno važnih područja zaštite kad je u pitanju Republika Hrvatska vezano je uz hrvatsku obalu. Kontrola kontejnerskog tereta je izuzetno važno i osjetljivo pitanje pa prema tome nadamo se da ti prvi mobilni portalni monitori za detekciju nuklearnog i drugog radioaktivnog materijala će biti dio jednog procesa gdje će se povećavati sposobnosti granične sigurnosti u smislu sprječavanja proliferacije radioaktivnih materijala. I evo u ovom Zakonu više nego očito ništa nije sporno. Prema tome, klub HDZ-a dat će mu punu potporu uz očekivanje da će svakako ova vrsta pomoći europskih institucija u punoj mjeri biti primijenjena učinkovito u Republici Hrvatskoj u zajedničkom interesu. Hvala. Vladimir Štengl. **Štengl, Vladimir (HDZ)** Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice, gospodo ravnatelji, kolegice i kolege zastupnici. Okvirni sporazum između Europske Komisije i Vlade Republike Hrvatske u svezi sudjelovanja Republike Hrvatske u programu pomoći europske zajednice potpisan je ožujka 2002. godine, a ratificiran je u Hrvatskom saboru lipnja te iste 2002. godine. Dodatak C ovoga sporazuma navodi ciljeve i opis financiranog programa, a to je u ovom slučaju program nuklearne sigurnosti u državama kandidatkinjama za članstvo u koje su korisnici bespovratne pomoći što uključuje i znači učinkovitost nadzora, poboljšanje gospodarenje radioaktivnim otpadom te povećanje pripravnosti izvan nuklearnog postrojenja za slučaj izvanredne situacije. Ostali korisnici u ovom programu su iz našeg okruženja, ne neposrednog, ali su relativno blizu Rumunjska i Bugarska. Ovaj predloženi Zakon potvrđuje sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske Komisije za program pomoći na području nuklearne sigurnosti u Hrvatskoj za 2005. godinu. Sredstva su namijenjena tijelima nadležnim za nuklearnu sigurnost i tijelima zaduženim za gospodarenje radioaktivnim otpadom. Ovim sporazumom financirat će se granična kontrola nuklearnih i ostalih radioaktivnih materijala s pokretnim portalnim monitorom. Krijumčarenje radioaktivnih materijala nije samo zahvalna tema filmova i televizijskih serija, nego moguća stvarnost i sigurno je da određeni koridori presjecaju i teritorij Republike Hrvatske, odnosno da ti koridori nisu imuni od ovakovih pojava. Nije sve možda tako dramatično, ne radi se uvijek samo o nekim teroristima, ima i blažih primjera, ima pojava nesvjesnog pronosa tih materijala i to se na ovaj način jednostavno želi spriječiti. Ovim projektom povećao bi se kapacitet stražarskih jedinica, znatno bi se povećali nacionalni potencijali obzirom na brojnost graničnih prijelaza. Korisnik projekta je Državni ured za zaštitu od zračenja. Instalacija sustava RODOS u Republici Hrvatskoj, a korisnik je Državni zavod za nuklearnu sigurnost omogućava učinkovito odlučivanje nadležnim hrvatskim tijelima uključenim u pripreme za izvanredne nuklearne situacije. Sustav RODOS uspostavljaju nekoliko država u regiji, pa bi uporaba istog u Republici Hrvatskoj omogućila brzu razmjenu podataka u izvanrednim situacijama. Podataka, činjenica da je nuklearna elektrana "Krško" samo oko 12 kilometara od hrvatskog teritorija, da je Zagreba unutar polumjera od 50 kilometara u odnosu na nuklearnu elektranu "Krško" dovoljno govori. Govori u prilog potrebe i nužnosti instaliranja ovakvog sustava. Što znači brza razmjena podataka u nekoj izvanrednoj situaciji? Ili odsustvo podataka zorno pokazuje jedan već pomalo zaboravljeni primjer. Sjetimo se samo nesreće u Černobilu od prije 20.-tak godina, do koje je došlo upravo radi zadržavanja podataka od strane zemlje u kojoj se to dogodilo. A radilo se što se Hrvatske tiče, o udaljenosti od možda i tisuću i više kilometara. Treba reži i to da je upravo alarm te godine kad se Černobil dogodio odnosno kad se Černobil dogodio, da je alarm uključen ovdje u Zagrebu. Zašto to kažem? Zato što struka postoji u Hrvatskoj, tranzicija te struke postoji. I ne samo Černobila nego dosta godina prije Černobila. Seže to negdje do sredine 50.-tih godina i francuskih nuklearnih proba u Sahari. Nije na odmet napomenuti i mađarsku nuklearnu elektranu "Paks" koja je oko 90 kilometara od granice sa Republikom Hrvatskom i oko 150 kilometara Dunavom evo, od Vukovara. Uz prosječnu brzinu Dunava od oko 3 kilometra na sat, ako se nešto nepredviđeno dogodi, neka nesreća dogodi, stiglo nam je Dunavom do granice za oko 30 sati i još 18 do 20 sati evo, te vode kod Vukovara. Pa evo iz toga a i iz ostalih razloga podržavam donošenje ovog zakona. Hvala. Zahvaljujem. Završno? Zaključujem raspravu po ovoj točki dnevnog reda. **Šeks,